pravi industrijsku zonu u koju je „Tojo tajers“ izrazio nameru i postavljen je kamen temeljac za izgradnju fabrike guma, naravno da podržavam sporazum sa Japanom.Interes moje opštine, interes okoline, interes Srbije je da se ta investicija realizuje. Samo da vas podsetim. Zahvaljujući tome što sam 2001. godine bio pomalo čudan i smešan, što nisam tražio ništa za sebe, već sam tražio usluge za svoju opštinu, danas je izvoz iz opštine Inđija vredniji nego izvoz cele Crne Gore. Kada se realizuje japanska investicija gotovo da će biti duplo veći izvoz iz opštine Inđija nego i cele Crne Gore.Ovo govorim da one koji te strane investitore smatraju gotovo neprijateljima i protivnicima znaju da svi oni nastupaju kao domaće firme i da te strane investicije su nam povoljne iz sledećeg razloga zato što svaki od stranih investitora, pa i „Tojo tajers“, prvo nam donese i komad tržišta. Nađu kupce za svoju robu, a tako obezbeđujemo plate ne za radnike koji rade samo u tim fabrikama, nego i za javni sektor koji često ume sebi da dodeli više novca nego onima koji su novac proizveli.Podržavam i autoput do Merdara. Mislim da je prošlo vreme da Albaniju prelazimo peške. Mehanizacija je ipak čudo. Postoji razna mehanizacija. Mi ćemo se jednoga dana razgraničiti sa Albancima. Ja sam za razgraničenje. Zašto to kažem? To nije čak ni protivustavno. Jednog dana ćemo se s njima razgraničiti. Pitanje je koga dana i na kojoj tački? Ja se zalažem da to bude u primorju političkim sredstvima i mislim da je to legitimno.Mislim

više nećemo dopustiti da se Srbija pod pritiscima spolja, a i podršku iznutra koju imaju u ovim nesrećnicima, smanjuje.Podržavam ovaj sporazum i zbog Albanaca zato ako ih vežemo da njihov put prema Evropi, tamo gde rade, tamo gde beže, i ne znam zašto Evropa ne bombarduje sama sebe, jer se više Albanaca iselilo u poslednje vreme otkada su oni tamo prisutni nego za vreme agresije NATO pakta i ratova 1998. i dakle, dok god ih vežemo da moraju da prolaze kroz Srbiju oni moraju drugačije da se ponašaju prema Srbima. Ovaj autoput ne povezuje samo Albance sa Evropom, već povezuje Srbe na celoj teritoriji Srbije. Oni koji nam prigovaraju zbog tog autoputa zaboravljaju da na KiM žive Srbi i dalje i da će ih živeti sve više i viš.Dame viš.Dame i gospodo, što se tiče Medijskog servisa ja imam malo različit stav. Ja njima olako ne bih dao pare. Dobro je što u ovom Predlogu zakona stoji da će to za 2021. godinu da odlučuje Vlada svojim aktom.

Drugi način je budžet. Ko puni budžet? Budžet uglavnom pune siromašni. Nisu oni na Maldivima i ne maže se kavijar na narodni hleb. hleb. Oni su ovde, oni su kupci. Oni ne iznose pare napolje. Oni ga troše po samoposlugama. Onog trenutka kada na kasi zvecne fiskalni račun, tog trenutka se naplaćuju porezi. Svi prethodni porezi su odbitne stavke itd. Pravi kupac plaća kupac, potrošač kada uđe u samoposlugu, kada naspe gorivo na pumpu itd. Oni pune budžet. Znači, platili su taksu na brojilo.Sada kroz budžet po drugi put finansiraju RTS. Nisam protiv da imamo Javni medijski servis, ali sam za to da oni i malo sami prohodaju, da ih ne ljuljamo stalno. Nisu se oni rodili juče. Ja sam za to da oni imaju neke komercijalne prihode malo na većem nivou, a objasniću vam da često građani i treći put plaćaju pretplatu. Kao pretplatnik „Totala“, u Beogradu to je SBB,

kao – vas ćemo zvati kada bude tema poljoprivreda zato što dva opoziciona prvaka nisu htela sa mnom da učestvuju u emisiji, pa me otkažu ujutru za uveče, bez obzira što im plaćam na tri brojila taksu. Plaćam i kroz porez iz budžeta. Plaćam i kroz „Total“.Gotovo je neverovatno da se RTS ponaša tako nedomaćinski. Navešću vam primer. zamislite da ja kao poljoprivredni proizvođač proizvedem poljoprivredne proizvode, povreće, voće, žitarice, donesem na pijacu i trgovcu znam za džabe, distributeru. Evo ti moj proizvod, pa ti zaradi, uzmi novac, itd.Da li postoji neko od vas ko bi na to pristao? Da li postoji neko ko bi proizveo nešto i trgovcu ili distributeru to ustupio za džabe? U Srbiji postoji neko ko to radi. To je RTS. Na SBB

Sigurno ga proizvodi. Razne zabavne emisije, razne kulturne emisije, informativne emisije, serije, filmove, itd. Sve to emituje SBB za džabe. Ništa im ne plaća. Znači, dobili su gotov proizvod koji su pravili montažeri, kamermani, scenaristi, itd., pa i šminkeri.Dakle, sve to šmekeri dobiju džabe. Znači, ne znam zašto se RTS ne pobuni, kaže – znate šta, vi iz SBB-a naplaćujete pretplatu. Znači, ja tri puta finansiram RTS, kao i većina građana koji gledaju to kroz kabl ili kroz Total. Tri puta plaćamo, jednom na brojilu, drugi put kroz kroz budžet i treći put plaćamo kroz pretplatu SBB-a.Šta SBB radi sa pretplatom? Objasniću. Ne plaća RTS-u ništa,

Sve nacionalne frekvencije su podelile demokrate, regionalne, lokalne. To nisi kao opozicioni mogao dobiti ni slučajno, što će, verovatno, Đukanović reći zato što je mogao samo na radio Fokusu da nešto govori.Toliko govori.Toliko i žao mi je što gospodin nije prisutan, pošto je on govorio o lokalnim i svim tim frekvencijama.Šta radi SBB? Nikome ništa od lokalnih, regionalnih, nacionalnih televizija ne plaća.Zašto se ove televizije sa nacionalnom frekvencijom ne bune? Ove privatne se ne bune zato što se ne buni RTS, jer ukoliko se pobune isključiće ih iz kabla, pa ih neće videti polovina Srbije. Zato jadnici moraju da ćute.Ako oni moraju a ćute, mi ne moramo da ćutimo.

drugim medijima sa nacionalnom, regionalnom ili lokalnom frekvencijom ne plaća ništa, ali, gle čuda, iz one pretplate koje plaćaju građani oni plaćaju svoje prekogranične kanale, medijsku uslugu za reemitovanje.Šta je reemitovanje? Reemitovanje je istovremeno preuzimanje emitovanja iz inostranstva bez izmena, prekrajanja, itd. S jedne strane ubacuju srpske reklame i time uzimaju hleb domaćim medijima kojima ne plaćaju ništa i domaćim medijima koji moraju na određen način da im ustupe svojstva. Znači, uzimanjem rekla uzeli su im hleb iz usta, a oni moraju REM-u da plaćaju naknadu, što ovi ne moraju. Onda SBB plaća svojim prekograničnim kanalima po više evra po korisniku, a imaju, čini mi se, 900.000 korisnika.Tako da, verovatno „N1“ televizija, „Nova S“, „Sport klubovi“ i 29 kanala dobijaju po tri, četiri evra po korisniku, odnosno po nekoliko miliona evra i na takav način se ispumpa pretplata.Od pretplate najgledaniji kanali, a to su nacionalni kanali, ne dobijaju ništa. Gledivost domaćih kanala na SBB je sigurno preko 80%, taj šer se lako može izračunati.

je vreme da se i narod malo, da narod, taj čovek običan, vredan poštovanja, da i on malo bude ispoštovan. Oni su vredni tog poštovanja, treba taj novac raspodeliti. Šolak ima, bre, dva aviona, ljudi. Dva falkona ima. Imao je to i kada su se ministri u Vladi, maltene, strmeknuli iz vazduha na zemlju zbog neispravnog falkona. On ima dva aviona. Mi masnoj guski rep podmazujemo.Dakle, vreme je da RTS stane na noge, da prohoda i da proba na komercijalan način da posluje, odnosno da traži da se njegov proizvod koji ovi plasiraju plati. Oni nemaju nalog da to urade. Nameru da uredi tržište REM nema i da kaže, član 27. o oglašavanju kaže da prekogranični kanali mogu da emituju reklame samo koje su deo izvornog programa u inostranstvu.Hoćete da mi kažete da „Foks muvi“ u Americi reklamira „“Jelen pivo“, „Zaječarsko pivo“, „Dijamant“, itd.? Naravno da se te reklame ubacuju. Tako se direktno onima kojima koristi program džabe uzima još jednom hleb iz usta, jer nemaju marketing, jer deo marketinga ode tako. ćemo mi to da trpimo?Zato što su oni izlobirali nekog u Briselu, pa kažu – nema nezavisnih, slobodnih medija. Šta su oni nezavisni, slobodni mediji pod kontrolom političara? To je ono kao kad je Đilas imao nezavisni mediji koji se zvao „Pres“, pa je bio malo vlasnik, pa oni kažu – sad ćemo voditi one druge medije. Kako to političari oslobađaju druge medije, to je meni onako poznato, to sam već video. Znači, gledao sam u „BK televiziji“, ide se sa puškama, zatvori jedna televizija, pusti neka druga. Oni misle da smo zaboravili šta smo sve radili sa medijima. Onda Pajtić kaže – treba uzeti jednu nacionalnu frekvenciju ovim televizijama i dodeliti je „Novoj“ ili „N1“ televiziji. Nismo mi delili te frekvencije, već ih je delio upravo Pajtić i njegova ekipa, pa nisu dobro podelili pa bi sada malo kao opozicija da preraspodele, a mi se ponašamo kao hajde nemoj da ih diramo, opet će se žaliti Briselu da nema nezavisnih i slobodnih medija.Po čemu su oni nezavisni? Opozicioni mediji mediji nisu nezavisni mediji, već su pod kontrolom opozicije na razne načine i to gledamo svaki dan. I oni hoće da kažu – sve što je pod njihovom kontrolom je slobodno, a sve što nije pod njihovom kontrolom to nije slobodno.Dakle, RTS, ne radi moja žena tamo, radi Borkova, ja sam tamo cenzurisan na više načina. Možete da me vidite samo ovde u Skupštini i nigde više. Ako dam izjavu o žetvenim nedostacima i ona se cenzuriše, kažu – nećemo da puštamo čoveka sa farme. Baš im hvala što me ne puštaju, verovatno će mi rejting kod naroda rasti.Ja vam govorim da Vlada, mi ćemo usvoji ovaj zakon, bude oprezna i da RTS ne daje novac, dok god i ne natera da se malo ponašaju komercijalno i dok ne zatraže od SBB da njihov proizvod, njihov program bude plaćen,

preteranih taksa i davanja za RTS. Hvala. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.Poslanici stranke Pravde i pomirenja su uvek za zakone koji se tiču infrastrukture i onoga što će poboljšati sveukupnu mrežu puteva u našoj državi, jer to znači da ćete poboljšati šanse da svi građani ove države žive kvalitetnije, bolje i da dobiju šansu da svoje ideje u biznisu i svim ostalim sferama prezentuju na najbolji mogući način, a time i da se naprave kvalitetni preduslovi da i građani ove države imaju što bolji i kvalitetniji

iz svog kućnog, porodičnog budžeta pretplatu za javni servis i da bi trebali biti predstavljeni na tom servisu u onom obimu u kome i učestvuju u tom planiranju i budžetiranju javnog servisa.To znači da mi smatramo da bi javni servis morao mnogo više da ima fokus na kulturu različitosti, da u programu, ne samo televizijskom, već i radiskom, platformi javnog servisa bude mnogo više sadržaja iz različitosti kulturnog spektra države Srbije, odnosno predstavljanje svih naroda i svih nacionalnih zajednica.Ono što smo mogli videti, što jeste danas prisutno na programima RTS jeste da je to jako skromno, da se to odnosi svega na nekoliko njihovih emisija kojima možete videti onako programski suštinski, da ima sadržaja koji se tiče nacionalnih manjina, eventualno emisija „Građanin“, ponekad „Kvadratura kruga“, a sve ostalo, u suštini, nije dovoljno posvećeno afirmisanju i sadržinski svih onih nacionalnih zajednica koji čine 30% ukupnog stanovništva ove države, i sa udelom od 30% i finansiraju taj javni servis.Takođe, kada se govorilo o redakciji na RTS na bosanskom jeziku, nije se tu smatralo samo na pitanju jezika, već sadržinski, upravo, smatramo da sve nacionalne zajednice pa i Bošnjaci trebaju biti mnogo više zastupljeniji sa svojim redakcijama na RTS. Nije dovoljan samo „Lajmet“, nije dovoljno samo predstavljati jednu kulturu, jedan narod, i to samo tako što ćemo na jeziku tog naroda predstavljati ono što jesu zvanične informacije. važnije da sadržinski oplemenimo ono što jeste lepota i što jeste bogatstvo države Srbije, svim onim spektrom različitih kulturnih prožimanja cele naše države i program RTS.Takođe, mnogo bi bilo bilo korektno da na RTS imamo i redakciju verskog programa, s obzirom da živimo u državi u kojoj se građani izjašnjavaju da su vernici, ne vidim razloga zašto ne bi imali što više, ili u onoj meri u kojoj je to minimum, verskog programa, koga danas nemamo. Bez obzira, i nemamo kvalitetnu redakciju za verski program, osim onog verskog kalendara, apsolutno nemamo nekog drugog sadržaja.Danas je ministarka govorila o nekim drugim vremenima kada smo odrastali ja i mnoge druge generacije uz neke kvalitetne programe. Prisećam se školskog i obrazovnog programa, kog je uređivao Ibrahim Hadžić, koji je bio najverovatnije jedan od najkvalitetnijih školskih programa u Evropi tog doba. To bi možda mogla biti matrica na kojoj treba graditi, u stvari, oplemenjivati, boriti se protiv ovoga što jeste šund, što jeste kič i na čemu nam odrastaju generacije. Samo sa kvalitetnim školskim obrazovnim programom mi možemo izgraditi kvalitetne generacije.Nažalost, živimo u periodu kada su mediji ti koji kreiraju svest mladoj generaciji, kada javni servis kao niko drugi, mora mnogo više ulagati kako bi se te generacije mnogo više u tom kvalitetnom smislu. Treba nam što više takvih emisija školskog obrazovnog programa, emisija poput „Kulturnog dnevnika“, koji je jedan poseban kvalitet na celom javnom servisu. Takvu matricu bi verovatno, što više koristiti.Takođe, kad govorimo o javnom servisu vrlo često zaboravljamo radio. Radio je nešto što je zaista kvalitetno i sa najdužom tradicijom, i posebno treba istaći programske šeme Radio Beograda 1 i 2, koje su zadržale tu matricu kvalitetnog, kulturnog, umetničkog, obrazovanog programa. To je nešto na čemu možda, i televizijski televizijski program trebao da se ugleda i da preuzme kao matricu.Što se tiče RTS, po meni bi možda bilo, dobro ako bi uređivačka politika RTS malo više se ugledala na uređivačku politiku Rado televizije Vojvodine, koja je čak i na svojoj platformi, na svom sajtu ima prikazano na jezicima nacionalnih manjina, ili manjinskih naroda celokupan sadržaj, a da ne govorim o o tome da recimo, i u programu ima mnogo više emisija koje tretiraju kulturu, umetnost, baštinu, tradiciju, manjinskih naroda i to je ono što čini Vojvodinu posebnim brendom.Mislim da cela Srbija,

u takvom jednom ambijentu mogli mnogo više da učinimo, a posebno jer nam je školstvo izdvojeno, i iz školstva su nam izbačeni mnogi kvalitetni pisci koji pripadaju drugim narodima, drugim kulturama, koji međusobno živimo.Možda je televizija i taj školski obrazovni program jedini način da se danas naša deca susretnu sa Ivanom Cankarom i sa Krležom i sa mnogim drugim piscima koji su izbačeni iz programa i na taj način smo ostali, i te generacije koje odrastaju, u stvari su ostale osakaćene za jedno veliko kulturološko iskustvo, a posebno iskustvo koje je u prožimanju uticalo na izgradnju svesti i mentaliteta svih ovih naših naroda.Zato bi ovo bio dobar uvod, a recimo u reformama i rekonstrukciji celokupnog tog javnog servisa krenemo i što više uvažavati ove različitosti kako bismo došli do onoga što jeste slika naroda koji svojim finansijama daje mogućnost tom servisu da prosto egzistira. Hvala. Zahvaljujem.Narodni poslanik, Bratimir Vasiljević. poštovani ministre Vanja, poštovana ministarka Majo sa članovima ministarstva, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Republike Srbije, izgradnjom autoputa Niš-Pločnik počinje nova era za Toplicu.Dakle, put koji u dužini od Niša do Pločnika od 33 kilometra koštaće oko 250 miliona evra i zato, koliko vidimo, da su sredstva preko Svetske banke i donatora obezbeđena za prvu fazu izgradnje autoputa.Slobodarska Toplica je zaslužila da jedan ovakav projekat, kapitalni projekat, kao što je autoput, odavno prođe kroz Toplicu, jer koliko znamo moramo da se podsetimo, a ono što kaže naš predsednik države, junačka Toplica je uvek u prvim redovima bila kada su u pitanju ustanci, ratovi i sve one nevolje koje su pratile Srbiju. Toplica je bila u prvim redovima i dala sve za oslobođenje i za čuvanje slobode Republike Srbije.Znamo danas da Toplica ima oko 85 hiljada stanovnika, nažalost velika migracija stanovništva sa tog prostora, a znamo da je u nedavnim vremenima imala preko 150 hiljada stanovnika. Izgradnjom ovog autoputa stvoriće se mogućnosti i veliki preduslovi za razvoj Toplice, jer moramo da priznamo da prethodne vlasti nisu se potrudile da Toplici vrate ono što je dana za svoju državu i ono što je redovno ulagala kroz ljudske resurse. Samo Vlada, na čelu sa predsednikom države, koja danas vodi brigu i vodi računa o ravnomernom razvoju Republike Srbije, pa evo i jedan od najlepših krajeva u Srbiji, retko gde imate da na prostoru od dvadesetak kilometara ima tri banje kao što je Prolom banja, Lukovska banja i na sreću Kuršumlijska banja je jedna od najstarijih banja u Evropi i ponovo će doživeti procvat, jer je bila potpuno zapostavljena.Zahvaljujući predsedniku države, zahvaljujući Vladi Republike Srbije stvaraju se novi uslovi za razvoj Toplice i mogućnost za razvoj privrede, jer jedan objekat kakav je autoput će omogućiti da investitori da investitori mnogo više ulažu u Toplicu, a samim tim će proizvodnja koja se odvija u Toplici brže dolaziti do svojih tržišta i do svojih kupaca.

105 kilometara.Potrebno je dosta ulaganja, jer sa tih prostora se odselilo stanovništvo. Ako bi se pristupilo izgradnji puteva, verujem da bi se jedan dobar deo stanovništva ponovo vratio u svoja mesta gde su rođeni, gde su im preci rođeni, da bi mogli da nastave sa određenom proizvodnjom i da mogu od toga da žive.Program razvoja Srbije od 2020. do 2025, ono što me posebno raduje za moju gradsku opštinu Pantelej, što će od 12 seoskih naselja 10 dobiti ono što im je najpotrebnije, a to je voda i kanalizacija, koja danas nedostaje i nadamo se da će tim programom to u potpunosti biti ostvareno.Ono što bih želeo, pored kanalizacije i vode, i tu će biti postrojenja za preradu i prečišćavanje vode, jer grad Niš, grad od 300 hiljada stanovnika, ne prerađuje ni jedan litar otpadne vode i to će se drastično promeniti i naše reke će biti u sasvim drugačijem drugačijem statusu.Ono što želim da podsetim, vidim gospodina iz Ministarstva, u tom programu koji postoji i koji je određen, od 2020. do 2025, mislim da bi trebalo smoći snage i naći prostora da, žao mi je što nije ministar Mali tu ali svejedno, nadam se da će mu biti preneto, jedan objekat koji mnogo znači za dva okruga, kao što je brana Selova, koja decenijama stoji a završena je preko 80%. Bilo bi od velike koristi za Toplički i Nišavski okrug, jer jednostavno vodosnabdevanje bi bilo time obezbeđeno za narednih 300 godina i ne bi o tome stanovništvo trebalo da razmišlja. Pored vodosnabdevanja, regulisala bi se reka Toplica, koja nanosi ogromne štete od Kuršumlije do Niša, gde se uliva u Južnu Moravu i to bi bilo od velike od velike koristi za to stanovništvo.Mislim da je moguće naći sredstva da se ta brana i da se završi do kraja, kako bi mogla da služi svojoj nameni, jer ipak 80% uloženih sredstava su velika sredstva i trebalo bi da se dovede do kraja.Još jednu molbu imam za ministra privrede. Jedna od najstarijih mineralnih voda na Balkanu „Milan Toplica“ decenijama stoji i nije jasno zbog čega se to ne pokrene, jer znamo da bi od toga moglo da živi barem 50 ako ne i 100 porodica,

da žive od toga.Posebno mi je zadovoljstvo što je ministar omladine i sporta ovde, gde mogu da iznesem jednu potrebu gradske opštine Pantelej, a to ministar sigurno zna. Naime, imamo jednu od od najboljih poletnih staza na svetu. Spada u red tri najbolje staze za paraglajding u svetu. Znamo da smo 2017. godine uspeli da organizujemo Svetski kup sa te staze, a dobili smo i organizaciju evropskog prvenstva, trebalo je da se održi 2020. godine. Nažalost, zbog pandemije i zbog ovog zla koje nas je snašlo, odloženo je za 2022. godinu. Ja sam siguran da će to biti održano, a pored toga na putu je i održavanje Svetskog prvenstva. Nama fali put do te poletne staze i molim ministra

da pomognu da se napravi taj put, jer to bi preokrenulo sliku opštine Panteleja i grada Niša.Ovo bi bili neki moji zahtevi. Ja znam da ministar zna o čemu ja ovde govorim, jer je uzimao učešće u svemu ovome.Ono čemu kao čovek ne mogu da se otrgnem negativnom utisku koji se u ovoj zemlji događa, to je vulgarno neljudsko ponašanje određenih ljudi, ja nemam drugi izraz, prema porodici predsednika Aleksandra Vučića, prema njegovoj deci, Danilu, Milici i Vukanu, a posebno i prema majci Angelini, koja nikome ništa u ovoj državi nije uradila nažao, jednostavno je rodila dva sina koja su za ponos ovoj državi, ali se koriste tako vulgarna, primitivna i prosta izražavanja, da prosto ne mogu da verujem. Nigde na svetu nema da vi predsedniku države, jednoj instituciji možete da pretite to može da radi kome kad padne napamet. Mislim da državni organi Republike Srbije treba da počnu da deluju i da zaštite instituciju predsednika države, jer ovo ne vodi nikuda.U danu za glasanje svakako ćemo podržati današnji dnevni red i naša poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ će sigurno glasati za ove predloge. Zahvaljujem se na pažnji i živela Srbija.

Hvala, poštovani predsedniče Narodne skupštine.Uvažena potpredsednice Vlade, gospođo Gojković, ministre Udovičiću, dame i gospodo narodni poslanici, na teme današnjeg dnevnog reda govoriću sa aspekta nekoga ko zajedno sa mojim saborcima i kolegama ovde u parlamentu podržava Vladu Republike Srbije i podržava sve napore predsednika Republike, gospodina Vučića, da se na jedan dinamičan način modernizuje naša zemlja, da se realizuju ekonomske reforme i da naša zemlja iz dana u dan ima što bolju geopolitičku poziciju, što nam ide od ruke proteklih nekoliko godina, posebno od 2014. godine, od kada je predsednik Vučić postao predsednik Vlade i kada je došlo u stvari do tih ključnih promena u državnoj politici naše zemlje i kada je naša zemlja počela da osnažuje na svim nivoima, posebno na ekonomskom, vojnom, socijalnom nivou, ali i na nivou međunarodnih odnosa i međunarodne politike.Zato danas možemo da govorimo

To je ono što će predstavljati ključni rezultat politike naše zemlje i našeg predsednika, a to je da će obezbediti prvenstveno jednu stabilnost u regionu, da će obezbediti da se što kvalitetnije realizuje politika onih najviših civilizacijskih vrednosti i dostignuća, za koje se naš predsednik godinama zalaže, a to je slobodan protok roba, ljudi i kapitala. To su ekonomske slobode i to je, u stvari, preduslov da naša zemlja može da napreduje, da bude, naravno, pored onoga što jeste postala u prethodnih nekoliko godina, a to je ekonomski lider ovog regiona, a to je i politički lider i zemlja koja

je važno izgraditi ovaj auto put?Moj kolega Marijan Rističević je dobro primetio i rekao, naravno zbog svih onih koji kritikuju, a stvarno je vrlo teško objasniti da neko može sa racionalnog aspekta da kritikuje izgradnju puteva, izgradnju železnica, izgradnju aerodroma, izgradnju infrastrukture.Teško je, dame i gospodo narodni poslanici da neko može da kaže – evo pogledajte ovo je most, ovo je Koridor 10, evo kako to izgleda u bojama srpske zastave, da će to biti loše da se isto ovako nešto pojavi sutra i na teritoriji Kosova i Metohije, potvrđujući na još jedan način suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje, potvrđujući ono što jeste politika predsednika Vučića, to je prvenstveno održanje života, prioritetno našeg naroda, srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, njihovih prava, bezbednosti našeg naroda, ali očuvanje kulturne istorijske, religijske i svake druge baštine.To pitanje suvereniteta naše zemlje je pitanje u stvari – da li ćemo uspeti da napravimo uslove da naš narod opstane na Kosovu i Metohiji, da li ćemo napraviti uslove da on ekonomski opstane, da se on ekonomski razvija, da zapošljava ljude, da naši ljudi da naši ljudi bezbedno mogu da idu na svoje njive, naša deca da idu bezbedno u svoje škole, a to možemo samo uraditi na taj način što ćemo izgraditi infrastrukturu, što ćemo im izgraditi puteve i što ćemo zarad centralne Srbije, ali i našeg naroda na Kosovu i Metohiji, umesto 500 miliona evra roba i usluga izvoziti milijardu evra robe i usluga, što znači da stvaramo ambijent i uslove da se što više naših građana, posebno Srba vrati na teritoriju Kosova i Metohije, s obzirom da je poznata činjenica i to mislim da je stid ne samo Evropske unije, nego i Međunarodne zajednice da je samo od završetka rata, odnosno NATO agresije 1999. godine, od kada su ingerencije nad teritorijom Kosova i Metohije preuzeo preuzeo UMNIK i posle toga naravno, na vojnom planu KFOR i EULEKS policija, da se vratilo od onih koji su prognani samo 2% ljudi i niko se specijalno nije potresao zbog toga, ali smo se potresli mi.Ali je predsednik Vučić definisao jasnu politiku kojom želimo da obezbedimo uslove da se ti naši ljudi vrate tamo, da ima što više dece u školama na Kosovu i Metohiji, da ima što više posla na Kosovu i Metohiji, da ima što više uslova za kvalitetan i dostojanstven život naših građana, a paralelno sa tim vodimo i međunarodnu borbu, borbu na međunarodnom planu, borbu za naše Kosovo i Metohiju i borbu za naše građane.Slobodno građane.Slobodno mogu da kažem da uspevamo u tome. Uspevamo u tome zbog toga što je predsednik 4. septembra potpisao Vašingtonski sporazum, koji je posle nekoliko decenija, pokazatelj da Srbija može da odnosi, ne samo ekonomske pobede, nego može da ostvaruje i diplomatske pobede.To je sporazum koji je pokazao kako je moguće da jedna mala zemlja koja 2012, 2013. godine, apsolutno je ekonomski bila devastirana i to je proizvod i rezultat pogrešne ekonomske politike, katastrofalne ekonomske politike, privatizacija koje su se dešavale od 2000. godine do 2012. godine, proizvod bogaćenja jedne slobodno mogu da kažem „kamarile“ na vlasti, koja apsolutno nije vodila računa o interesima države, nije znala ni šta je država i nije vodila računa o interesima našeg naroda, nego samo o sebi.Mi od tada imamo jednu politiku i predsednika koji ima viziju koji zna da samo teškim radom, samo ogromnom posvećenošću i mudrošću, možemo da dođemo do pozicije da Srbija bude poštovana, da Srbija bude ono što danas jeste, pouzdan partner Evropske unije, pouzdan partner SAD, pouzdan pouzdan partner Narodne Republike Kine, ali koliko možemo danas da vidimo, s obzirom na ove sporazume pouzdan partner Republike Francuske, Japana, zemalja sa kojima Srbija gotovo nekoliko decenija nije imala nikakve odnose,

ovde u Srbiji, naravno, što rezultira političkom podrškom, podrškom na međunarodnom nivou i u međunarodnim multilateralnim organizacijama, a koliko možemo danas da vidimo, podrškom i na polju kulture, podrškom i saradnjom na polju kinematografije, što u stvari jeste taj rezultat, te vizije predsednika Vučića koji je kroz dobre lične odnose, kvalitetnu političku saradnju, i predstavljanja Srbije konačno kao jednog pouzdanog partnera najjači i najmoćnijih zemalja, zemalja na svetu, postavio Srbiju na svoje mesto, a to je ona Srbija koja je poštovana, koja je cenjena i koja, kada su u pitanju međunarodni odnosi, ima taj glavni i osnovni kvalitet, a to je pouzdanost.Dakle, mi smo zahvaljujući njemu, pouzdan partner svima i zato razgovaramo danas o sporazumima sa Francuskom, sa međunarodnim institucijama, bankama, sa Japanom i imaćemo mnogo ovakvih sporazuma i rasprava u narednom periodu koji će rezultirati konkretnim rezultatima, koji će se pozitivno odražavati na svakodnevni život građana Republike Srbije.Postigli smo da njegova ideja o Mini Šengenu, o slobodnom protoku roba, ljudi i kapitala, bude ideja koju je prihvatila i američka administracija, bude nešto čime će se rukovoditi ova prethodna Trampova administracija, ali čiji rezultati neće moći da se potru, ko god tamo bio u administraciji, ko god vodio ekonomiju SAD ili spoljnu politiku, jer ovo su neki rezultati koji se konkretno odnose na kvalitet života građana ovde u Srbiji, ali i na Kosovu i Metohiji, na kvalitet života i Srba i Albanaca, zato što mi uvažavamo interese i one druge strane.Zbog toga, zahvaljujući toj saradnji i tim odnosima koje je Aleksandar Vučić napravio još 2015. godine, jer želim da kažem i vama dame i gospodo narodni poslanici, ali i građanima Republike Srbije, da znaju da Vašingtonski sporazum nije rezultat nekog brzog dogovora Vučića i Trampa ili Majk Pensa ili nekog drugog, sa kim je predsednik Vučić napravio sjajne lične odnose, jer to je rezultat teškog rada.Podsetiću vas, prvi signal promene, otopljavanja odnosa je bilo ono pismo osam američkih kongresmena koji su napisali pismo tadašnjem državnom sekretaru, Džonu Keriju i podržali Srbiju i tadašnjeg predsednika Vlade Aleksandra Vučića.Onda ide pismo 2017. godine, tadašnjem državnom sekretaru, Tilersonu, po prvi put u istoriji dobijamo podršku, nepodeljenu podršku najvećih svetskih sila za ono što radimo ovde u regionu, za ono što radimo po pitanju stabilnosti ovog regiona, svih onih koji dobro znaju šta je infrastruktura, šta su putevi, ali zahvaljujući predsedniku Republike koji dobro zna da imamo puno prostora da izvezemo i roba i usluga i u Albaniju, da su nam za to potrebni putevi, da 160 miliona evra, investicija mađarskih kompanija je rezultiralo upravo zbog toga što imamo odličnu političku saradnju, ali i odličnu infrastrukturu i povezanost naše dve zemlje.To

a naši ekonomski partneri najveći, zemlja u koju najviše izvozimo, zemlja za konto kojih imamo najviše radnih mesta ovde u Srbiji, jesu zemlje ovog regiona.To podrazumeva podrazumeva da ćemo na taj način kroz izgradnju te infrastrukture uspeti da privučemo još više investitora sa svih svetskih meridijana.Takođe, želim da kažem kada je u pitanju ovaj Sporazum sa Japanom da je o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, koliko je značajna Srbija, koliko je Srbija uradila na planu investicije i na planu unapređivanja poslovnog ambijenta u našoj zemlji upravo govori količina japanskih investicija ovde kod nas.Zapamtite, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, to su investicije u proizvodnje pogone, to su investicije u proizvodnji, to je "Yazaki" u Šapcu, to je „Toyo tires“ koji će da radi i da funkcioniše i da zapošljava više stotina ljudi u Inđiji, to je Japan Tobacco international, to su kompanije koje ne samo da su važne zbog toga što će stotine građana naše zemlje da rade u njima, nego su važne zbog toga što ćemo u Srbiji imati najnoviju opremu, kada je neki investitor sa bliskog ili dalekog istoka, ili iz Amerike, ili iz Nemačke vide da ovde investiraju Japanci, da je to jasan signal, da i on ovde treba da investira, da je moguće da u Srbiji radi, da se dobro zarađuje i da je Srbija, u stvari i ekonomski tigar i ekonomski hab ovog regiona u koji svi žele da dolaze, svi žele da investiraju zahvaljujući jednoj mudroj, kvalitetnoj, dobro promišljenoj politici i stvaranju jedne nove doktrine, jer svega ovoga u samoj politici naše zemlje, svih ovih uspeha ovog rasta bruto domaćeg proizvoda i predviđanja ne nas ovde, ne ovde nas većine u parlamentu, ne tog predsednika države, ne premijerke, nego svetske banke, MMF, da će Srbija da će Srbija u 2021. godini, imati veliki rast bruto domaćeg proizvoda, da će 2022. godine uspeti da dostigne možda rast i od 5% ili 6%.To jasno 6%.To jasno govori o tome šta mogu da očekuju građani Republike Srbije u narednom periodu. To jasno govori o tome kako se ozbiljno i državnički vodi politika koja je primerena politici i ekonomskim odnosima i usmeravanju politike jedne zemlje u skladu sa trendovima u 21. veku, kako paralelno sa tim uspevamo da očuvamo strateške, odnosno vitalne nacionalne interese, da branimo svoju zemlju, da branimo svoj integritet i da uradimo one stvari koje su možda bile nemoguće samo do pre nekoliko godina, zahvaljujući upravo onima koji su bili neodgovorni, koji nisu imali dovoljno znanja, kojima je lični interes i lično bogaćenje bilo ispred Srbije.Ali, danas imamo Vučića koji je uspeo, naravno, uz vašu pomoć veliku, gospodine Dačiću, da 19 zemalja sveta u proteklih godinu i po dana otpriznaje ili suspenduje priznanje tzv. Kosova.Danas imamo situaciju da mnoge zemlje, pa evo i ta Francuska sa kojem i danas i narednih nekoliko dana treba da ratifikujemo, odnosno da glasamo za ovaj Sporazum o kojem danas govorimo i predsednik Makron, imaju stav da dve strane treba da se dogovore šta je njihova budućnost.Nema

a njegove crvene linije su Srbija, srpska politika i interes srpskog naroda, i mi ćemo se ovde u parlamentu žestoko boriti da to podržimo i žestoko ćemo se boriti da Srbija i dalje na čelu sa Aleksandrom Vučićem napreduje.Za sve one koji kažu da je ovo zemlja koja ne napreduje, za sve one koji kažu da je Beograd kasaba, da je Srbija kasaba, evo, izvolite, pogledajte, dragi građani Republike Srbije, narodni poslanici i poslanice, evo ove kasabe, evo Beograda na vodi, evo autoputeva, evo železnica, evo četiri aerodroma u našoj zemlji, to je politika SNS, to je politika predsednika Aleksandra Vučića i mi ćemo se žestoko boriti u parlamentu da nastavimo dalje sa takvom politikom u najboljem interesu građana naše zemlje. Hvala.

a u planu je da se u narednih pet godina uradi još oko 400 kilometara. Pored autoputa E-80 Niš-Merdare, gde je deonica Niš-Pločnik predstavlja prvu fazu izgradnje, a čiji je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu danas na dnevnom redu, u planu si i autoput Beograd-Sarajevo, autoput i brza saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica, Fruškogorski koridor, Ruma-Novi Sad, kao i nastavak izgradnji autoputa "Miloš Veliki", i to deonica Preljina-Požega, koja je u planu da se završi krajem naredne godine, kao i deonica Novi Beograd-Surčin, čiji početak radova je odložen usled pandemije za mart naredne godine, brza saobraćajnica između Lajkovca i Iverka, čiji je rok za završetak kraj 2022. godine, povezaće Valjevo sa auto-putem "Miloš Veliki".Ono što je veoma značajno za sredinu iz koje ja dolazim, jeste izgradnja, tzv. Šumadijskog koridora, autoputa "Vožd Karađorđe", će proći kroz Lazarevac, tako da ćemo imati direktnu vezu sa Koridorom 10, jer će se sa njim ukrstiti u zoni Markovca, dok će na teritoriji opštine Lazarevac u Županjcu se povezati sa Koridorom 11, što je za građane Lazarevca veoma značajno.Odluka Vlade Srbije da se Lazarevac priključi na autoput "Miloš Veliki" i da kroz Lazarevac prođe Koridor "Vožd Karađorđe", imala je pozitivne efekte i na dalji razvoj opštine, čime je znatno doprinela i izgradnja nove trafostance "Lazarevac 4", koja će omogućiti napajanje autoputeva "Miloš Veliki" i "Vožd Karađorđe", ali će doprineti razvoju industrijske zone, kao i pouzdanijem napajanju električnom energijom građana i

Lazarevac danas ima veoma dobru stratešku poziciju, što se ogleda i u zainteresovanosti Nemačke firme IGB Automotive, čije je sedište u Inđiji, da proširi svoju proizvodnju i otvori novi pogon u Lazarevcu.Ova investicija je vredna više od dva miliona evra, a ono što je za nas veoma bitno, jeste da će zaposliti, za početak 150 radnika, sa tendencijom rasta do 500 zaposlenih.Od 2014. godine, kada je SNS preuzela rukovodstvo u opštini, jedan od glavnih prioriteta bila je rekonstrukcija saobraćajnica, ali i celokupne infrastrukturne mreže na teritoriji opštine koja je u potpunosti bila zapostavljena. Urađeno je 227 kilometara novih i rekonstruisanih puteva, a u narednoj godini i pored značajnog smanjenja budžeta, planirana je rekonstrukcija 72 saobraćajnice, što je negde oko 20 od najvećih problema na koji su građani godinama unazad ukazivali jeste nedostatak kanalizacione i vodovodne mreže. U proteklom periodu urađena je vodovodna mreža u Vrbovnu i Stepojevcu, dok je u toku završetak radova na mreži koja će napajati Arapovac i Mirosaljce, a čiji je završetak radova predviđen za početak naredne godine.

se konkretno gradskog jezera tiče, postoji problem koji je vezan za nedostatak parking prostora, tako da je u planu da se urade dve javne garaže čime bi se dugogodišnji problem rešio.Znamo rešio.Znamo svi koliko je godina za nama bila izazovna ne samo za našu zemlju, već i za ceo svet, ali zahvaljujući odgovornom radu proteklih godina naša ekonomija je tokom pandemije pokazala dobre rezultate na osnovu kojih možemo da planiramo oporavak i jačanje naše privrede,

Predsedavajući, uvaženi ministri i ostali članovi Vlade Republike Srbije, poštovani narodni poslanici i građani Republike Srbije, cilj i vizija moderne države Srbije je, osim povećanja životnog standarda i ulaganja u živote i zdravlje naših građana u Srbiji, ulaganje u putnu infrastrukturu, odnosno ulaganje u kapitalne investicije.Razvijenost jedne zemlje meri se mrežom autoputeva i sa svakim novim kilometrom autoputeva raste i standard naših građana, raste povezivanje naše zemlje između naših gradova, raste povezivanje zemlje sa zemljama u regionu, odnosno sa čitavom Evropom.Mi danas na dnevnom redu imamo Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju auto-puta E-80, auto-puta Niš-Merdare, odnosno za izgradnju prve faze tog auto-puta koji će ići od Niša do Pločnika.Ono što je jako važno jeste da novi putevi ne znače samo brže i bezbednije stizanje do određenog cilja. Novi putevi znače mnogo više, znače dovođenje novih investicija, znače umrežavanje Srbije od krajnjeg severa do krajnjeg juga, od istoka do zapada. Novi putevi znače ekonomsko, trgovinsko i privredno povezivanje Srbije sa ostalim zemljama.Decenijama unazad mnogo se pričalo o izgradnji novih puteva, mnogo pričalo, a malo radilo. Poslednjih godina Aleksandar Vučić hrabro i snažno uz volju, poverenje i veru građana Srbije, uz dobre ekonomske reforme snažno odlučuje da od Srbije napravi modernu Srbiju i uspeo je. Uspeo je jer danas građani Srbije od Beograda do Čačka putuju sa sat i petnaest minuta, umesto tri sata, koliko su putovali do pre dve godine. Od Beograda do granice sa Severnom Makedonijom ili do granice sa Bugarskom naši građani sada putuju tri sata. Uspeo je jer se ne bavi lažima, ne daje lažna obećanja, jer je Srbija danas bogatija za auto-put „Miloš Veliki“ od Beograda do Čačka, ukupne dužine 120 kilometara koji povezuje Beograd i Čačak preko Obrenovca preko Uba, Lajkovca, Ljiga, Rudnika, Takova, Preljine, pa sve do Čačka.Srbija Čačka.Srbija je bogatija i za južni krak Koridora 10 ukupne dužine 97 kilometara od Grabovnice do Severne Makedonije. Bogatija je za istočni krak Koridora 10 koji povezuje Srbiju sa susednom Republikom Bugarskom.

je, jer započeti su i Moravski koridor ukupne dužine 112 kilometara, koji je važan zato što povezuje istok i zapad, odnosno povezuje auto-put E-75 sa sa auto-putom „Miloš Veliki“.Bogatija je jer imamo izgradnju i auto-puta Ruma-Šabac sa brzom saobraćajnicom od Šapca do Loznice.Bogatija je jer ćemo danas, odnosno u danu za glasanje izglasati Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu u vrednosti od 85 miliona evra, koji će nam koristiti za izgradnju prve faze auto-puta E-80 tzv. auto-puta „Mira“, odnosno za izgradnju deonice Niš-Pločnik, koja će iznositi blizu 40 kilometara, koja će imati 12 mostova i vijadukta i čak šest tunela.Ovo je jako važno ne samo za građane Topličkog okruga, za njihovo povezivanje sa ostalim opštinama i sa ostalim gradovima u susednim okruzima, ovo je jako važno zato što Srbija ovim auto-putem, E-80, auto-putem „Mira“ će biti spona između Bugarske i između Albanije. Ovo je važno iz tog razloga što će se povezati, odnosno doći će do umrežavanja i boljeg trgovinskog poslovanja sa svim zemljama koje su susedne u regionu, a takođe i sa zemljama Evrope.Ono što naši građani treba da znaju jeste da smo od Evropske banke za obnovu i razvoj dobili 250 hiljada evra bespovratnih sredstava koji će se koristiti za zapošljavanje mladih koji će učestvovati u ovom projektu.Takođe, jako je važno da građani znaju da je Srbija kao stabilna i finansijski osnažena država dobila i 40 miliona evra bespovratnog kredita od Evropske investicione banke za ovaj projekat.Ovo nismo mogli da dobijemo 2008. godine zato što je Srbija bila finansijski nestabilna, zato što nije nije išla napred, nije imala viziju koju ima sada naš predsednik Aleksandar Vučić.U vreme svih ekonomskih kriza sve zemlje ovog sveta nisu ulagale u kapitalne investicije upravo zbog te krize. Danas se sve svetske zemlje bore sa krizom koja je izazvana virusom SARS-CoV-2, koji izaziva bolest Kovid-19, ali po Izveštaju Fiskalnog saveta, koji smo čitali i o kome smo raspravljali ovde u Skupštini, vidi se da to nije slučaj Srbije. Nije zato što ću vam citirati Izveštaj Fiskalnog saveta u jednoj rečenici, koja kaže: „Ulaganjem u kapitalne investicije u vreme krize izbegnuta je jedna od vodećih grešaka ekonomske politike Srbije iz 2008. godine, kada su nakon Svetske ekonomske krize javne investicije smanjene, umesto da te 2008. godine budu uvećane“.U 2021. godini u budžetu Republike Srbije, koji smo pre dve nedelje usvojili u ovom parlamentu, budžet koji je određen za investicije iznosi 330 milijardi dinara. To je Srbija za koju se Aleksandar Vučić borio, jer Aleksandar Vučić nije državnik koji je 619 miliona stavio u svoj džep, kao neki kvazi političari. On je državnik koji svaki dinar ulaže u Srbiju.Ono što treba da znamo to je da moramo da idemo napred još brže, još jače i još bolje za svaki novi kilometar auto-puta, za budućnost svih nas i za budućnost naše dece. Živeli.

kolege poslanici i poslanice, uvaženi građani Republike Srbije, uvaženi predstavnici Vlade, poštovana ministarka Gojković, evo, da ste vredno nastupili i vredno i marljivo pristupili radu u Ministarstvu. Verovatno ste te manire i poneli iz ovog uvaženog doma, radeći godinama sa nama zajedno i sve čestitke na tome!Ja znam da danas nije tema Narodno pozorište u Subotici, ali ja ne mogu da se ne vratim na događaje od jutros i da vam se zahvalim na tome što ste prepoznali u vašoj uvodnoj reči važnost završetka radova na Narodnom pozorištu u Subotici.Kao što znate, Subotica je još kada sam ja bio dete, a kasnije nešto prilično mlad čovek i čak kada ste vi započinjali neku svoju političku karijeru, započinjala određene projekte koji koji do danas nisu završeni.Uspeli smo u prethodnim godinama neke od njih da završimo. Narodno pozorište još uvek čeka taj svoj trenutak i epilog. Velika je vest što ste jutros najavili završetak radova za iduću godinu i stavljanje Narodnog pozorišta u Subotici konačno u funkciju.Dužan sam da vam prenesem pozdrave iz Gradske uprave u Subotici, gradonačelnika Gradske uprave, celog tima i da vam kažem da će i grad i gradonačelnik biti veran partner u završetku tog posla koji započet pre više od decenije.Takođe sam od strane gradonačelnika ovlašćen da vas pozovem u posetu Subotici i sada još, nažalost, gradilištu Narodnog pozorišta, sa nadom da ćemo ga sledeće godine svi zajedno otvoriti. Toliko, što se tiče tog uvodnog dela.Sada ću se vratiti na same zakone i onome što se danas u njima nalazi. Odgovornost i saradnja su verovatno dva najvažnija termina koja mogu determinisati sve zakone koji su danas pred nama.Odgovornost, odgovornost pre svega prema građanima Srbije i potrebi da oni budu pravovremeno i tačno informisani, ali i odgovornost prema javnom servisu u smislu obezbeđivanja stabilnog finansijskog poslovanja RTS i RTV.Upravo to činimo ovim RTV.Upravo to činimo ovim zakonom koji se tiče javnog medijskog servisa, ali ne zaboravite, pre neki dan smo podržali i uvođenje, tj. povećanje taksi koje su tiču radio-televizijske pretplate. Time smo pokazali i odgovornost prema medijskom servisu, ali i odgovornost prema građanima koji imaju pravo na objektivno i pravovremeno informisanje.Saradnja, saradnja bi mogla da se definiše kao najmanji zajednički imenitelj svim ovim drugim zakonima, ova tri koja su pred nama. Šta bi drugo bio Sporazum sa francuskom Vladom, šta bi drugo nego saradnja bili ugovori sa japanskom Vladom i šta bi drugo nego saradnja bili planovi, odnosno zakon kojim se predviđa izgradnja puta od Niša pa dalje prema albanskom primorju - regionalna saradnja.Upravo taj termin dugujemo dobroj političkoj poziciji Republike Srbije koju ona danas uživa, zahvaljujući radu i naporima današnjeg predsednika Aleksandra Vučića i ona započinje negde 2014. godine kada on preuzima Vladu Republike Srbije i počinje da donosi one najvažnije odluke za Republiku Srbiju.Ovo su ujedno i dva termina koja determinišu ne samo ove zakonske predloge koji su danas pred nama, nego pored nekih drugih i celokupan rad Vlade Republike Srbije.Šta mi poslanici tražimo zauzvrat? Ništa drugo do li odgovornost i saradnju. Saradnju sa svima ovima i u regionu i u svetu,

koji se tiče redovnog izveštavanja sa skupštinskih zasedanja, možda čak i ideju uvođenja jednog posebnog kanala gde skupštinska zasedanja neće biti prekidana nekim posebnim emisijama i ja se sa vama u potpunosti slažem.Dok ste vi to govorili stigla mi je jedna važna poruka iz Podgorice od direktora Srpske kuće, koja je, napomenuću opet, finansirana od strane Republike Srbije na inicijativu današnjeg predsednika države sa 3,7 miliona evra i koja danas čini verovatno najvažniju kulturnu instituciju srpskog naroda u Crnoj Gori. Upravo dok smo počinjali ovu raspravu i dok ste vi govorili stigla mi je poruka od direktora te Srpske kuće i ja ću vam je izvorno pročitati, a onda ću vam objasniti o čemu se radi.Naime, on u toj svojoj poruci kaže sledeće: „Srpska kuća, smatrajući da je pravovremeno praćenje izvještavanja o stanju i dešavanjima u Crnoj Gori, naročito uoči predstojećeg popisa stanovništva, od izuzetnog značaja za srpski narod ovdje, nudi narod ovdje, nudi RTS mogućnost otvaranja stalnog dopisništva. U tu svrhu na raspolaganju je TV studio koji se može osposobiti kako za javljanje uživo, javljanje novinara, za kontakt emisije i slično. Zatim, nudi prostoriju za montažnu jedinicu, kao i kancelariju za dopisnika. Troškove struje, vode, interneta pokrivala bi Srpska kuća, sve materijalne troškove.“Zašto vam ovo govorim? Znam da vi ne možete uticati na poslovnu politiku RTS, niti je to vaš posao, to vaš posao, ali RTS ima svoje dopisničke centre i u Moskvi i u Vašingtonu i u Čikagu i u Briselu i u Rimu i u Parizu i to je dobro. Ima svoje stalne dopisnike i u Ljubljani i u Zagrebu, ali u Podgorici nema. Nema ni stalnog dopisnika, nema ni dopisnički centar.Treba li posebno da objašnjavam da danas u Crnoj Gori živi između 28 i 29% stanovništva koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi. To je zvanični podatak, iza njega svakako stojimo, ali obzirom na iskustva moje najbliže porodice, siguran sam da on nije baš u potpunosti tačan, uzevši u obzir sve one političke pritiske i sve one događaje koji su pratili poslednji popis stanovništva. No, napominjem, držimo se tog podatka.Naša volja i naša obaveza je da, u skladu sa zakonom, ustavima i poštujući svakako ustavni i zakonski okvir Crne Gore, brinemo o tom delu našeg stanovništva.Treba li reći da je tih 29% stanovništva stanovništva koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi porodično i te kako povezano, svako od njih, sa našim građanima u Republici Srbiji. O poslovnim, identitetskim, kulturnim vezama da ne govorim.Možda nije ni trebalo ovo obrazloženje, jer znam da vi to apsolutno shvatate. Ovo sam više govorio radi naših građana i potrebu da ovu stvar konačno uredimo.Naravno, ne kritikujem sve ono što je poslovna politika kada je u pitanju otvaranje dopisničkih centara širom sveta, ali mislim da je naš narod i narod u Republici Srbiji zaslužio jedan takav dopisnički centar u Podgorici, pogotovo uzevši u obzir ponudu koju zvanično šalje „Srpska kuća“ u Podgorici.Time bih završio, ali osvrnuću se i na to da je moj uvaženi kolega Srbislav Filipović, shvatajući važnost ovakve jedne poruke prilikom prijavljivanja za reč, odustao od toga da on sada govori i dao priliku da iznesem

I mi zahvaljujemo vama što ste podelili sa nama ovu vrlo bitnu informaciju.Sledeći govornik je gospodin Tomislav Janković.

ministarko gospođo Gojković, uvaženi ministre gospodine Udovičiću sa saradnicima, poštovani građani Republike Srbije, sa puno ponosa danas možemo da kažemo da je Srbija lider u ekonomskom razvoju u regionu, da je Srbija lider u privlačenju stranih investicija, da je danas Srbija lider u borbi protiv korona virusa, ali i da je Srbija lider u izgradnji putne mreže.Danas u Srbiji imamo više od 45 hiljada kilometara putne infrastrukture i nalazimo se u kategoriji srednje stope razvijenosti u ovoj oblasti. Svakoga dana, zahvaljujući jednoj ispravnoj politici, politici štednje, ova brojka se povećava i u budžetu za narednu godinu su predviđeni mnogobrojni projekti koji će dodatno umrežiti našu zemlju sa modernim saobraćajnicama, kako od severa prema jugu, od istoka prema zapadu.Neki

koji je nastavak jednog velikog projekta u Srbiji autoput Miloš Veliki, zatim autoput Karađorđe tzv. Šumadijski koridor. Zatim, dva veoma važna projekta koji će značiti za grad iz koga ja dolazim, za grad Sremsku Mitrovicu. To su saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica i autoput Kuzmin-Sremska Rača-Bijeljina. Grad Sremska Mitrovica će biti jedini grad na prostoru naše zemlje koji će imati tri autoputa u neposrednom okruženju. dva koridora, Fruškogorski i Moravski koridor, obilaznica kod Beograda i mnogi drugi projekti koji će dodatno doprineti da se Srbija razvija u putnoj infrastrukturi.Takođe, jedan važan projekat o kome želim posebno danas da govorim jeste budući autoput E-80, put mira tzv. koji će povezati Niš i Merdare sa svojom prvom fazom, a to je deonica Niš-Pločnik.Na ovaj način će Niš kao najveći privredni, kulturni i ekonomski centar jugoistočne Srbije biti povezan sa Jadranskim i Jonskim morem, sa njihovim lukama i na taj način će se skratiti vreme putovanja, ali će se i povećati bezbednost saobraćaja u ovom delu.Pored

sve veći broj Albanaca sa prostora KiM koriste zdravstvene usluge u centralnoj Srbiji, koriste saobraćajnu infrastrukturu kako bi se brže, lakše, ali pre svega bezbednije, prevezli do zapadne i severne Evrope, ali i drugih destinacija.Imao sam veliku čast i veliko zadovoljstvo da 2012. godine kao zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice budem deo jedne velike akcije bratimljenja 80 lokalnih samouprava sa prostora centralne Srbije i AP Vojvodine sa lokalnim samoupravama sa KiM gde u velikoj meri živi srpski narod.Tada sam pored velikog gostoprimstva koje sam zajedno sa ostalim kolegama tamo doživeo upoznao se i sa naporima naših naroda na prostoru KiM da ostanu na vekovnim ognjištima i da budu svoj na svome. Svakako da je ekonomsko osnaživanje uz bezbednost jedan od preduslova. Zato je vrlo važno da se kroz ovakve projekte naši ljudi osnaže na KiM, da im se da nova nada za opstanak.Kada sam razgovarao sa našim domaćinima šta je jedan od načina, jedan od uslova da se ponovo vrati poverenje između dva naroda, oni su mi rekli da je to ekonomska saradnja. Srbi su kroz vekove uvek bili dobri proizvođači, Albanci dobri trgovci i kroz zajednički interes svakako će padati tenzije, počeće da raste poverenje i jedni i drugi će imati koristi.Jedan od značajnih dokumenata koji je potpisan u septembru mesecu u Vašingtonu jeste pre svega jedna zajednička izjava Privredne komore Srbije i Kosova o nastavku saradnje i jedna od bitnih inicijativa jeste nastavak saradnje u programu „mini šengen“. Tu inicijativu je prvu ponudio predsednik Aleksandar Vučić, upravo stavljajući akcenat na značaj ekonomskog povezivanja između naroda.Sama ta izjava predviđa i formiranje zajedničkog tima za ekonomsku saradnju gde bi se najpriznatiji stručnjaci iz oblasti ekonomije, prava iz Prištine i Beograda uvezali, povezali se i dali svoje predloge kako dve strane mogu da sarađuju.

smo prošle nedelje ovde u Skupštini podržali jedan Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Albanije o uzajamnom putovanju državljana dve zemlje i lakšem prelasku granica korišćenjem samo lične karte, između ostalog kao dokumenta. Svakako da je ovaj Sporazum jedna dobra osnova da se poveća i sam tranzit preko teritorije Republike Srbije, da se formira jedno zajedničko tržište rada.Mi smo svesni da je danas Srbija jedno veliko gradilište i da danas nedostaje radne snage u mnogim sektorima, u mnogim oblastima u mnogim gradovima. Verujemo da kroz ovakve projekte, kroz ovakve sporazume će i ljudi sa prostora KiM, Albanije, a i čitavog okruženja tražiti posao na prostoru Republike Srbije.Ono što takođe posebno raduje jeste da se iz godine u godinu spoljnotrgovinska razmena između Republike Srbije i Republike Albanije uvećava. Mi smo 2013. godine izvezli 88,7 miliona evra u Albaniju, uvezli 12,3. Godine 2014, 95,8 miliona evra, uvezli 13,6, a 2018. godine 135 miliona evra smo izvezli, a uvezli 45,7 miliona evra.Ovo dovoljno govori da smo samo u 2018. godini ostvarili suficit od 90 miliona evra i da smo pokrili izvoz uvozom 296%.Naravno pored povećanja spoljnotrgovinske razmene povećava se i broj privrednih subjekata sa prostora Srbije koji izvoze u Albaniju, a iz Albanije koji uvoze u Srbiju. 2013, 407 privrednih subjekata je izvozilo iz Srbije u Albaniju, a 209 iz Albanije uvozilo u Srbiju. Godine 2018, 733 privredna subjekta iz Srbije je izvozilo, a 300 njih uvozilo sa prostora Republike Albanije.Što se tiče same strukture proizvoda, što se tiče samog izvoza iz Srbije, to su žitarice, gvožđe, čelik, pića, zatim kaučuk, drumska vozila i delovi, farmaceutski proizvodi itd, a najviše smo uvozili povrće, korenje i krtolu za jelo, obuću, sumpor, zemni gas, čips, kreč i ostale proizvode.Ovo sve najbolje govori koliko se razvija ekonomska saradnja između dve zemlje, a kada se ona razvija i kada raste, samim tim raste i poverenje i verujem da će sve one negativne posledice godina, iz 2000. godine i ostalih godina koje su za nama padati, pomerati se u stranu i dva naroda i dve države će bolje sarađivati.Ima li boljeg primera nego novembar 2019. godine kada je Albaniju, odnosno mesto Drač zadesio veliki zemljotres, Republika Srbija je bila ta koja je prva pritekla u pomoć i naše vatrogasno-spasilačke jedinice su prve došle na prostor Republike Albanije i pružile maksimalno pomoć da se spasu ljudi i da se ublaže posledice od te elementarne nepogode.U Danu za glasanje, zajedno sa kolegama ću podržati ovaj predlog i zajedno sa ostalim poslanicima SNS, izabrani sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, daćemo snažnu podršku kako našoj Vladi, premijerki, ali i predsedniku Vučiću u stvaranju uslova za bolju, normalnu i pristojnu Srbiju. Hvala. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Mirela Radenković.

Izgradnja puta Niš-Merdare značiće mnogo za privredu, brži protok robe i ljudi, a i unaprediće ekonomsku povezanost regiona. Sigurna sam da će ovaj auto-put biti podsticaj za razvoj novih poslovnih prilika.Auto-put Mira važan je i sa političkog aspekta, jer pokazuje interese i želju da Srbija do rešenja dolazi kompromisom. Moram da napomenem i turistički potencijal tog dela naše zemlje, koji će sigurno imati koristi od izgradnje ovog auto-puta. Skratiće se vreme putovanja, omogućiće se veća bezbednost saobraćaja, bolja putna veza sa Albanijom i Bugarskom.To će doprineti da mladi ostanu na ovim prostorima, što će privući i nove investitore i oživeti ovaj deo naše zemlje. To je još jedan od pokazatelja da naša država misli o svakom mestu i delu Srbije.Moram da napomenem koliko je važna spona države i lokala, koliko je nama u malim mestima bitno da nas država podrži. Zahvaljujući Vladi Republike Srbije, u Lapovu smo dobili sredstva za izgradnju međuopštinskog puta Lapovo-Rača. Vrednost tog projekta je kao godišnji budžet naše opštine Lapovo. Izgradnja tog puta je od velikog značaja za obe opštine, a naročito za poljoprivrednike našeg kraja.Ta deonica puta je bila neprohodna, imanja su bila zarasla. Danas nakon izgradnje puta mi imamo prvo registrovano seosko gazdinstvo od 65 hektara. Danas se na toj deonici puta gradi prva fazanerija, a niču i novi zasadi voća.Svi infrastrukturni projekti i sva kapitalna ulaganja su pokazatelji dobro vođene politike predsednika Aleksandra Vučića. Građani jasno vide razliku između prethodne i sadašnje vlasti.U

da imamo mogućnost da iznesemo probleme naših sredina. Naime, posledice loše politike DS nisu vidljive samo u Beogradu.Primer

Potrošeno je 180 miliona dinara, a hala nije privedena nameni.Dugo godina, tačnije 12 godina bila je najveći spomenik sportu u Šumadiji. Danas, posle 12 godina se privodi nameni. Ispravljena je projektno-tehnička dokumentacija, rešeni su imovinsko pravni odnosi i otklonjeni su drugi nedostaci na objektu u skladu sa zakonom odgovornoj politici SNS. Danas nam samo ostaje da pozovemo ministra sporta da u maju i otvorimo sportsku halu u Lapovu. Smatram da bi neko iz prethodne vlasti trebao da odgovara za utrošena sredstva, a objekat nije bio priveden nameni.Ono što me danas posebno raduje jeste da mi danas na istom zadatku imamo i državu i građane koji se bore za svoju zemlju. Hvala.

Pomaže Bog.Prvo bih čestitao istinski praznik žena svim majkama, pre svega. Danas su Materice, pa od srca čestitam praznik sada kado smo u jednoj pomalo prazničnoj i radosnoj euforiji, jer smo i u božićnom postu, Bogu hvala, i iščekujemo rođenje sina božijeg i taj dan kada ćemo proslaviti, ali vrlo važne teme su na dnevnom redu, posebno ova tema oko daljeg finansiranja javnih servisa.Moram da kažem, onako, najiskrenije, ako bismo gledali samo informativni program

kulturno blago, pre svega, našeg naroda, zbog neverovatne arhivske građe koju imaju u sebi. Znate, kada su 5. oktobra spalili RTS ni svesni nisu bili da suštinski spaljuju nešto što je istorija našeg naroda. Sva sreća, nešto je sačuvano. Ono što, nažalost, nije to je nestalo nešto slično kao u bombardovanju Nemaca 1941. godine kada su nam biblioteku gađali. Moramo to da čuvamo, a za tako nešto je potreban svakako novac.Mi sad konačno moramo da se jednom u životu opredelimo da li imamo Javni servis ili imamo državnu televiziju. Pošto je intencija da to bude Javni servis, onda, izvinite, moramo da se nekako finansira, a finansira se od strane građana. Ako smo se već opredelili da se to finansira od strane građana zaista sam veliki protivnik da to onda građani duplo finansiraju tako što će pored toga što plaćaju tu taksu još i iz budžeta da daju pare za RTS. Zašto to da se Zašto to da se radi? Jednom mora da se sa tim prekine.Razumem da država želi da pomogne i da dotira i dalje Javni servis, i sve je to apsolutno razumljivo. Međutim, nemojmo onda da budemo javni servis ako ne možemo da obezbedimo sredstva.

Mi o tome moramo da povedemo računa.Potpuno se slažem sa idejom da se otvori skupštinski kanal i mislim da bi to bilo veoma korisno, s tim što, naravno, i to mora neko da plati. Televizija je sve više skupa i sve manje profitabilna igračka zato što u eri Jutjuba i društvenih mreža sve manje se gleda televizija.Koliko ne želim to možda da priznam, ali, evo, javno ovako kažem - ja, nažalost ili na sreću, gotovo uopšte ne gledam televiziju, izuzimajući sportski sadržaj i naravno nekada zbog dece što morate da gledate crtaće. Što se tiče informativnog programa ne pamtim kada sam pogledao nekakvu politički emisiju, dnevnik takođe, što naravno neko ko se bavi politikom nije lepo da kaže, ali je tako - dosadne su mi emisije. Užasno su mi sterilne, bez ikakve inovacije. je to je više puta već ispričano i zaista nigde ne možete, a posebno ne na RTS-u, da pogledate nešto što je kvalitetno. Recimo, napravili su ovaj format „Reč na reč“. Nemam ništa protiv, ali je to dosadan format. Pet njih nešto priča, preklapaju se. Ne vidim razloga zašto to neko radi.Prema tome, ili mora nešto da se normalno osmisli i da se ljudi privuku i da, naravno, na neki način imamo i razloga zašto

Tamo, pre svega, mi ne dolazimo. Tamo, pre svega, je informativni program uperen protiv vlasti. Imam milion i jednu zamerku na njihov rad.Ako smo se opredelili da to bude Javni servis, evo ja ih molim, pošto nisu državna televizija, nego su Javni servis, kad si Javni servis moraš da zoveš svakog, pa i vanparlamentarnu opoziciju, molim vas da zovete predstavnike i vanparlamentarne opozicije što češće, jer svako njihovo gostovanje nama je 5% gore i ljudi kad njih, zapravo, upoznaju suštinski neće da glasaju za njih. Molim RTS, mislim da oni nama direktnu štetu prave što ne zovu ljude iz vanparlamentarne opozicije, molim ih da zovu. Ne znam šta više bi trebalo da uradimo, pošto nama stalno ide pridika – to Vučić zabranjuje ili SNS zabranjuje da neko gostuje. Ne, ne, mi želimo da oni gostuju, što više da gostuju i mislim da moramo sa RTS da razgovaramo u smislu tih urednika i direktora samog RTS, da ih zamolimo – nemojte ljudi da nam pravite tu vrstu štete. Ide optužba na naš račun. Mi nemamo nikakve veze sa tim. Molimo vas, u vaše emisije, kakav god hoćete format napravite, 10 polemičkih napravite, zovite predstavnike i ove vanparlamentarne opozicije. Vi ste Javni servis. Svi građani to plaćaju i imaju pravo da kažu.Želimo zaista da ovo bude jedna zemlja gde se odvijati polemika. Mislim da je polemika nešto što je zdravo i nešto što je dobro i ne bi trebalo da izostaje. Mi smo došli u fazu nažalost potpuno podeljenih medija gde imamo ove prekogranične kanale koji nažalost čak i ne plaćaju porez ovoj državi, ozbiljno krše zakon, ali koji su toliko ekstremno protiv nas da to zaista se kosi sa zdravim razumom. Sa druge strane, imate medije koji na neki način naginju ka vlasti i tu ovi iz opozicije neće da dođu. Imamo jednu užasnu podeljenost u Srbiji u tom medijskom smislu iako je u praksi ogromne većina na našoj strani naroda. Izrazita manjina je na toj drugoj strani, ali u medijima je jako uticajna je jako uticajna i kao da imamo dve Srbije potpuno podeljene, što nije dobro.Mora da se razgovara, mora da se priča. Ja sam apsolutni pristalica dijaloga. Čak i kada vam se unapred čini da je dijalog besmislen, da je glup, da tu možda neće doći do rezultata, ali bolje sedeti i pričati nego imati bilo kakav sukob, pa i medijski u Srbiji.

a ko pobedi u polemici… Znate šta, možda nekada ni naši argumenti nisu sjajni. Možda bi trebalo bolje da se neko pripremi jer kada idete stalno u emisije, i to je njihova greška, govorim o opoziciji, njihova greška je što idu u emisiju gde im se serviraju pitanja i gde ja temi serdare, ti meni vojvodo. To je glupo. Onda kada izađeš na bilo kakav duel izgubiš.Isto može nama da se dogodi ako idete stalno u emisije gde vam se serviraju pitanja. Dajte da imamo polemiku. Dajte da se vežba. Imamo koliko hoćete mladih ljudi. Dajte da se ubace u neku vatru. Pa šta i ako izgubiš duel, ako nešto nisi dobro rekao? Kakve to veze ima? Drugi put će biti bolje. Ako hoćemo da imamo neku političku elitu u budućnosti koja će da zaista nešto korisno radi za ovu zemlju, ti ljudi treba da idu na duele, ti ljudi bi trebalo da učestvuju u aktivnom političkom životu. Ja molim RTS da tako nešto dopusti.Prema tome, još jednom ću ponoviti, naravno, glasaću za ovaj zakon da im se omogući dodatno dotiranje, ali znate šta moramo konačno da se opredelimo da li je to Javni servis ili je državna televizija? Ako je državna televizija, molim lepo, onda država skroz finansira iz budžeta. Ako su Javni servis nema finansiranja iz budžeta, nego fino građani te plaćaju, potrudi se da nešto i zaradiš zato što proizvodiš nekakav program pa molim lepo.Isto lepo.Isto je kada slušamo čestu polemiku na šta su se danas sveli mediji, često to iz opozicionih redova dolazi, da građani ne mogu da se izraze. Pa čekajte, vi ste nam 10 ili 12 godina, koliko ste bili na vlasti, govorili da je nešto najbolje na svetu da privatizujemo medije, pa čak je Saša Janković u izveštaju za Zaštitnika građana 2009. godine rekao da postoji užasan uticaj na medije iz razloga razloga što se mediji još uvek nisu privatizovali.Onda, kada je došlo konačno do prilično izrazite privatizacije medija, i kada se država skroz povukla iz medija, sada, to ne valja. Sada ide kritika na privatne vlasnike. Ljudi, jel, hoćete kapitalizam, ili šta hoćete. Ako je medij privatni, izvinite, na prime, vlasnik sam medija, uticaću na uređivačku politiku tog medija. Možda neću uopšte da puštam informativni program, možda me to uopšte ne interesuje, možda ću ceo dan da puštam filmove jer, mi to donosi profit.Naravno, postoji obaveza ovih koji dobiju frekvenciju šta moraju i kako moraju da puštaju. Ali, ljudi moji, ne možete vi da terate vlasnika privatnog medija da ima uređivačku politiku kakva se vama sviđa, to je prosto njegova stvar i to je tako u kapitalizmu. Od vas smo sve vreme slušali kako je najbolje imati samo privatne medije.Opet, onda s druge strane, oni bi opet da vraćaju nekakve javne servise, vi kada ih pitate da li imate pare da to finansirate, e, pa ne, zašto bi mi to finansirali. Kako onda mislite, kako mislite, svaki medij mora da dobija negde nekakav novac da bi se finansirao, to je valjda neka logika.Isto kad ide primedba na plaćanje, nekada je to bila taksa za RTS, sada je to zakonska obaveza da platite, pa, ljudi ranije nisu hteli da plaćaju tu taksu. Razumem ih. Moramo da se opredelimo hoćemo li da imamo RTS, ili nećemo da imamo RTS. Ako hoćemo da imamo RTS pa da bude javni servis, onda moraju građani to da finansiraju, nema odakle da se finansira, to je jedini izvor prihoda, ako nećemo, možemo i to da kažemo, nećemo da imamo RTS i da se to ugasi. Ali, mislim da bi to bila katastrofa za ovu zemlju, s obzirom na neverovatno istorijsko blago koje čuva RTS. Radio televizija Srbije ima niz sjajnih kanala, posebno na kablovskom sistemu, od muzičkih kanala, dokumentarnih, neverovatna dokumentacija i sve ono što puštaju, mi to prosto, ljudi, moramo da čuvamo. Ima bar jedno desetak kanala koje su uveli, filmskih kanala, itd, itd. To sve košta, to neko mora da plati, jer, i to čuvanje i arhiviranje, sve to košta.Mi sada moramo da se opredelimo hoćemo li da imamo RTS ili nećemo da imamo RTS, ako hoćemo, od nekud mora da se finansira, ali i tu da se opredelimo, ako ga finansira država, onda je državna televizija, ako ga ne finansira država iz budžeta, javni servis, građani izvinite, ali morate da platite. To je tako.Oni moraju, ako govorimo o informativnom programu, apelujem još jednom na njih, zovite što više opoziciju na RTS, zato što smatram da je to dobro, da je to pre svega dobro za samu našu stranku i za samu vlast. Dobro je da što više opozicije bude na RTS. Nemam ništa protiv duela, koliko god hoćete, samo napred, mislim da je to dobro za Srbiju, bolje da Srbija razgovara i da vidimo gde se ne slažemo, nego da eventualno neko pravi cirkus i haos, i da ovde proizvodi ludilo i da nasilno pokušava da upada u Skupštinu, mislim da to nikome nije potrebno. Hvala

uvažene kolege poslanici, dozvolite mi da na početku skrenem pažnju na brigu koju država Srbija pokazuje za RTS, mi smo pre neki dan usvojili povećanje takse sa 255 na 299 dinara, takse koja se naplaćuje uz račun za električnu energiju, odnosno ide po električnom brojilu. Danas imamo na dnevnom redu

servisa direktno iz budžeta Republike Srbije.Naravno da je to dobro i da je obaveza države da brine o javnim medijskim servisima. Ono što bih ja možda postavio kao pitanje, odnosno ono o čemu razmišljam, nisam uspeo da pronađem neke odgovore, jeste kada je recimo, RTS poslednji put vršila analizu i racionalizaciju svog poslovnog sistema, jer u pitanju je ipak gigant koji guta preko 7,5 milijardi dinara godišnje. Verujem da tu ima puno mesta za određene uštede, ukoliko se izvrši preispitivanje i analiza rada pojedinih sektora, segmenata. Možda nešto treba racionalizovati, odnosno obim nekog sektora smanjiti, možda negde treba i povećati broj ljudi, pojačati materijalne resurse, a sve u cilju povećanja i obezbeđenja boljeg kvaliteta programa.Ono što se meni čini

idealna televizija ne postoji, barem ne, u Srbiji. Tako da, reći ću da je taj program solidan.Ono što najviše zameram RTS kao javno medijskom servisu, je da su jako mnogo kasnili sa početkom izveštavanja o litijama u Crnoj Gori,

dobro objašnjenje, ili ne može da da bilo kakvo objašnjenje. Tu bih se zadržao, odnosno sa time bih završio, kad je

deo. Taj auto-put Niš-Merdare 225 miliona evra, i ova prva deonica, odnosno prva faza Niš-Pločnik u dužini 32,6 kilometara, koštaće 85 miliona evra iz kredita, kao što smo čuli, Evropske banke za obnovu i razvoj. Čitajući materijal video sam da su uslovi kredita, odnosno zajma vrlo povoljni, imamo grejs period od četiri godine i otplatu glavnice sa kamatom u periodu od 11 godina, dva puta godišnje. Znači u 22 polugodišnje rate, što je sasvim solidno.Vidim iz ugovora da nam je ostavljeno da biramo da li će kamatna stopa biti varijabilna ili fiksna, znači, zajmoprimac odlučuje o tome kako će kamatnu stopu da primeni, što je takođe povoljno. Vidim da je zajmodavac odobrio i grant, odnosno poklon 250 hiljada evra za nadgledanje postupka javne nabavke izvođenja radova i obuku 60 mladih inženjera koji će na tom auto-putu sticati neophodnu praksu

u izgradnji ovog vrlo bitnog regionalnog pravca tu je i 46,6 miliona iz evropskog investicionog okvira za zapadni Balkan, to je grant, to je nešto sa čime EU učestvuje u izgradnji ovog auto-puta, i nisu to mala sredstva.Ono što je dobro pošto dosta dobro znam situaciju na tom području u Nišavskom regionu i Toplici i da će autoput zaobići Prokuplje i Merošinu tj. imaćemo obilaznice oko ta dva mesta, što je do sada bio veliki problem.Ko god je sa Kosova, Prištine ili Kosovske Mitrovice putovao za Niš, on je putovao jako sporo, jer je morao da prođe i kroz Prokuplje, to traje po pola sata, 40 minuta, zatim kroz Merošinu. Tu se mešaju lokalni saobraćaj, regionalni, međunarodni. Ima dosta i saobraćajnih nezgoda u samim mestima zato što ima puno učesnika u saobraćaju.Na ovaj način izgradnjom obilaznice oko Prokuplja i obilaznice oko Merošime gradu će ostati lokalni saobraćaj, rasteretiće se gradski saobraćaj i povećaće se bezbednost učesnika u saobraćaju, a pre svega pešaka i đaka u Prokuplju i u Merošini i naravno, ubrzaće se ukupan regionalni saobraćaj, koji je do sada bio vrlo spor zato što je prolazio kroz sve ulice glavne jednog i drugog mesta.Vidim mesta.Vidim da je planirano sedam ulazno-izlaznih petlji, što je jako dobro. Znači, imamo Merošinu – istok, Prokuplje – istok, Prokuplje – zapad, Beloljin - Rudare, Kuršumliju – Merdare, mislim da je to optimalan

mnogo značiti za žitelje Toplice, pre svega Prokuplja, Kuršumlije, Blaca i ostalih mesta, jer će imati dobru vezu sa Nišom i ostalim gradovima u Srbiji.Od Srbiji.Od velike je važnosti ovaj put i za sve Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Ja često putujem za Kosovsku Mitrovicu i tamo kad pređete prelaz Merdare i dođete negde blizu Prištine, već imate auto-put koji su kosovske vlasti završile i koji vodi iz Prištine za Kosovsku Mitrovicu, tako da je najslabija karika tog puta

ove druge, naše strane, značilo bi da će se taj ukupan saobraćaj prema Kosovskoj Mitrovici i severu Kosova ubrzati, takođe prema Gračanici, jer u tom delu imamo puno naših ljudi koji tamo žive. Naravno, auto-put na samom Kosovu već prolazi Prizren, tako da će i ljudi koji žive u Štrpcu i tom delu biti auto-putem povezani sa Republikom Srbijom.Znači, ovaj put ima značaja ne samo za ljude koji žive u Nišavskom i Topličkom okrugu, na jugu Srbije, nego i sve naše sunarodnike koji žive žive na Kosovu i Metohiji, jer će ih auto-putem povezati sa Nišom, Beogradom i svima ostalima, ali, naravno, ima veliki značaj i za sve kosovske Albance, za sve ljude koji putuju prema Beogradu ili nekim drugim evropskim destinacijama. Znamo da mnogo ljudi koji koji žive na Kosovu i Metohiji a rade u Nemačkoj, Švajcarskoj, itd, koristi naše drumove za putovanja, tako da mislim da će i prihod od putarine biti vrlo solidan.Ovaj put pojačava i konkurentnost aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu. Do sada je jedan veći broj kosovskih Albanaca koristio aerodrom u Nišu za putovanja. Sada se verovatnoća toga povećava, jer bolji put, odnosno udaljenost Prištine i Niša je negde oko 130 km, dobar auto-put povećava konkurentnost našeg aerodroma koji inače nudi vrlo dobre uslove i veliki broj destinacija u destinacija u Evropi.Ono što je, po mom mišljenju, još jako bitno i treba istaći to je razvoj i iskorišćenje potencijala banja koje se nalaze u topličkom kraju Prolom banja, Kuršumlijska banja, Lukovska banja. Mislim da će izgradnjom ovog auto-puta moći da se do kraja ostvare potencijali tih banjskih lečilišta, oni će postati atraktivniji i određenim ulaganjima mislim da se tu može postići se tu može postići dobar stepen razvoja.Takođe, Kopaonik izgradnjom auto-puta dobija na neki način na dostupnosti, na pristupačnosti, ili preko Kuršumlije, ili preko Blaca. Jastrebac, Radan planina postaju atraktivniji. Pločnik, mesto koje se pominje u projektu je mesto gde postoji neolitsko arheološko nalazište. Znači, imamo turistički potencijal koji može da se na jedan dobar način iskoristi.Svaki investitor ide tamo gde postoji put, dobar put. Tako da izgradnjom ovoga auto-puta Kuršumlija, Prokuplje, čitav taj toplički deo postaće atraktivniji za investicije i ja se nadam da će to doprineti njihovom razvoju.Ne gledajući na to, ili bez obzira na to što će oni biti atraktivniji, za neke privatne itd. investicije, vidim da je država povela računa i vodi računa o razvoju tog dela Srbije, zato što je to strateški vrlo značajan deo naše zemlje. Kao što znamo, postavljen je kamen temeljac, u toku je izgradnja i 2022. godine treba da bude otvorena fabrika namenske industrije u Kuršumliji.Sve

Postoji ono – Svi putevi vode u Rim, a ja bih sada rekao da svi putevi idu kroz Niš, jer ukoliko želite da odete na Jonsko, Jadransko more, vi to možete iz Niša, odnosno moći ćemo preko budućeg auto-puta. Već sada iz Niša može preko Skoplja i Soluna da se izađe na Egejsko more ili stigne do Atine, da se preko Sofije i Varne izađe na Crno more ili, recimo, auto-putem stigne do Istanbula. A ovaj auto-put je nešto što nedostaje da, kako bi rekli, grad Niš izlazi na tri mora. Hvala.